sada ćemo prema dogovoru klubova zastupnika u Hrvatskom saboru objedinjeno raspravu voditi - Konačni prijedlog zakona o europskim radničkim vijećima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 604 - Konačni prijedlog zakona o sudjelovanju radnika u odlučivanju u Europskom društvu (SE) i u Europskoj zadruzi (SCE), drugo čitanje, P.Z.E. br. 608; Predlagateljica oba zakona je Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli o Zakonu o europskim radničkim vijećima Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Isti odbori su proveli raspravu i o drugom prijedlogu zakona. Da li želi predstavnik predlagateljice dati uvodno obrazloženje? Da. Poštovani ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. Izvolite ministre. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo vrlo kratko. Zakone su već raspravili u prvom čitanju. U okviru reforme radnog zakonodavstva jedan od ciljeva nam je bio i normativno rasterećenje Zakona o radu, odredbi kojima se uređuje postupak sudjelovanja radnika u odlučivanju na transnacionalnoj razini, odnosno putem Europskog radničkog vijeća te se predlaže navedenu materiju urediti posebnim propisom. Navedenim zakonima materija sudjelovanja radnika u odlučivanju jednostavnije i preglednije je uređena u odnosu na važeće odredbe, dok se nije izmijenila niti jedna odredba koja bi bila interesne naravi. Uvažene su primjedbe nakon prvog čitanja te konačni prijedlog zakona je nomotehnički poboljšan slijedom prijedloga Odbora za zakonodavstvo. Ovim zakonima se radnicima koji rade kod poslodavca, koji posluju u dvije ili više država članica omogućava da budu prikladno obaviješteni i savjetovani o pitanjima o kojima ovisi njihov materijalni i socijalni položaj. U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava vodit će se evidencija osnovanih europskih radničkih vijeća. Napominjem da je ovaj zakon zakon za budućnost, vjerojatno u onim vremenima kada hrvatske kompanije budu imale svoje tvrtke kćeri u drugim zemljama Europske unije, a i drugim zemljama Hvala i vama Nema potrebe, slažem se. Otvaram raspravu onda. Idemo u raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je Klub liste nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru, poštovani zastupnici Ivan Grubišić i Damir Kajin. Nije moguće? Hvala lijepa. Gube pravo na raspravu o ovoj temi. Kolegica Vanja Posavac u ime kluba SDP-a u Hrvatskom saboru. Izvolite poštovana kolegice. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će prijedlog Zakona o europskim radničkim vijećima kao i donošenje Zakona o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu i europskoj zajednici. Naime, cilj osnivanja europskih radničkih vijeća je unapređivanje prava radnika na obavješćivanje i savjetovanje koje se mora uspostaviti kod svih poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost i ispunjavaju zakonom utvrđene uvjete. Putem Europskog radničkog vijeća radnici ostvaruju pravo na sudjelovanje u odlučivanju, u vezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima. Da bi se kod poslodavca osnovalo Europsko radničko vijeće poslodavac koji obavlja gospodarsku djelatnost na razini EU i u državama članicama mora ispunjavati zakonom propisane uvjete. Postupak osnivanja Europskog radničkog vijeća pokreće se na pisani zahtjev najmanje 100 radnika ili predstavnika radnika zaposlenih kod najmanje dva poslodavca ili dvije podružnice u različitim državama članicama ili na inicijativu središnje uprave. Ako nitijedna strana ne pokrene inicijativu Radničko vijeće neće biti osnovano i u tom slučaju će se primjenjivati supsidijarna prava. Postupak uspostave Europskog radničkog vijeća također može biti prekinut od strane pregovaračkog odbora koji može donijeti odluku da ne otvori pregovore ili da prekine već započete pregovore. Ovim zakonskim prijedlogom što se tiče europskih radničkih vijeća usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. I evo vrlo kratko i o odlučivanju u europskom društvu i europskoj zajednici. Naime, europska društva i europske zadruge osnivaju se prema zakonodavnom okviru EU, a ne prema odredbama nacionalnog zakonodavstva država članica. Europska društva i europske zadruge ne mogu se pravovaljano osnivati niti registrirati ukoliko prethodno s radnicima nije zaključen sporazum o načinu njihovog

Stranke imaju slobodu pregovaranja i ugovaranja svih detalja o načinu sudjelovanja radnika u odlučivanju, sastav, funkcija, način djelovanja, postupke i financijskih sredstava tijela predstavnika radnika. No isto tako omogućava da se ostvarenje prava radnika na sudjelovanje u odlučivanju prilagode svojim prilikama i potrebama. Naime, radnici imaju pravo biti obaviješteni i savjetovani o onim pitanjima transnacionalnog karaktera. Sudjelovanje radnika u odlučivanju provodi se samo o pitanjima koja bi mogla imati učinak na gospodarska i socijalna prava i interese radnika u najmanje dvije države članice. Time je ograničen djelokrug rada Vijeća radnika u europskom društvu ili drugog predstavničkog tijela radnika na transnacionalnoj razini od djelokruga predstavničkih tijela radnika na nacionalnoj razini. Ono što je promjena i u jednom i u drugom prijedlogu zakona od prvog čitanja, a to je da je na inicijativu odbora upravo Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo došlo do promjene u članku 9., a to je da je izmijenjen način izbora predstavnika radnika iz RH u pregovarački odbor kako bi se način izbora izjednačio s načinom izbora predviđenim za izbor predstavnika radnika u pregovarački odbor za pregovore o sudjelovanju radnika u odlučivanju putem Europskog radničkog vijeća koji je uređen posebnim zakonom. Također, dopunjen je ono što se tražilo i članak 39. predloženog zakona kako bi se omogućilo da se na započete postupke izbora radnika u pojedina tijela predstavnika radnika primjenjuju odredbe važećeg Zakona o radu a da mandat već izabranih predstavnika radnika traje do njegovog isteka. Ovim se zakonom zaista prenose određene direktive EU i zbog svega što sam iznijela klub SDP-a podržat će donošenje i jednog i drugog zakona. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana kolegice Vanja Posavac. Poštovani zastupnik Đuro Popijač u ime kluba HDZ-a u Hrvatskom saboru. Izvolite poštovani kolega. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, ministre, kolegice i kolege. Dovoljno smo danas evo vremena govorili o regulativi koja uređuje tržište rada i zaista Zakon o radu jedan od temeljnih pravnih pravnih odrednica kojim se to tržište rada i uređuje. S obzirom da su u ovom prijedlogu zakona promijenjene odredbe vezane za uključivanje u europska radnička vijeća i vezano za uključivanje u europsko društvo stoga je i bilo potrebno da se naprave ovakvi posebni zakoni koji će i dalje regulirati ovo područje. I sam ministar i kolegica Posavac je manje-više sve rekla što se tiče temeljnih odredbi zašto se to radi. Naravno mi smo dio sada već jedinstvenog manje-više pravnog sustava, dio Europske unije, dio jedinstvenog tržišta, dio pravnog sustava koji uređuje i tržište rada naravno, a pogotovo ono što se odnosi na na poslovanje trgovačkih društava. Ali možda je zanimljivo s obzirom na ovaj drugi pojam europskog društva i europske zadruge. Dakle, to je jedan specifičan oblik tipa pravnog tipa pravnog nastanka, odnosno nastana gdje se pokušalo još 1959. godine napraviti trans ili super nacionalno trgovačko društvo. Ono je isključivo temeljeno na dioničkom kapitalu. I ono što je zanimljivo najniži iznos temeljnog kapitala za ovakav oblik društva je 120 tisuća eura. I očito da je taj oblik društva zaista formiranja i organizacije društva uglavnom namijenjen najvećim društvima i povezanim društvima. Isto tako zanimljivo je da se način formiranja tih europskih društava uredio statutom odnosno uredbom koja ima samo 70 članaka. I neki naravno daljnji pravni oblici, način formiranja postupanja se uređuju na nacionalnoj razini pa je onda i ovaj zakon o uključivanju radnika jedan od tih temeljnih preduvjeta da, i ako bi se kada dogodilo da se u Hrvatskoj dogodi taj oblik oblik europskog društva da je i taj pravna forma zadovoljena i da se zna kako će se radnici uključivati na onoj razini kako je to i predviđeno. Obzirom, kažem na tehničke karaktere ovih dvaju zakona koji manje-više prenose direktive EU na ovom području, mi ćemo te zakone podržati. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Na redu je klub Hrvatske stranke umirovljenika u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, Hrvatska stranka umirovljenika će podržati donošenje ova dva zakona. Moram reći da sam i osobno zadovoljan i kao i predsjednik odbora što su uvažene određene primjedbe Odbora za radi, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo u smislu ujednačavanja kriterija za izbor u pregovarački odbor i u jednom i u drugom zakonu. Mi imamo relativno malo iskustava sa Europskim radničkim vijećem, osobno znam neke ljude koji su imali iskustva u tome prije ulaska u EU, bili su jako impresionirani kada su ih pozvali u Njemačku na razne edukacije i tako malo im objašnjavali strategiju firme itd. No, naravno da je to dobro iskustvo, sada je to malo drugačije s obzirom da smo punopravna članica Emalo U moći ćemo nešto i reći, a ne samo da se ide na eventualno turistička putovanja. ovi zakoni jesu relativno malog obuhvata da će se odnositi na mali broj ljudi i mali broj tvrtki u ovom trenutku što ne znači da sutra ulaskom i zemalja regije u EU a ti procesi su u tijeku, ne znamo dali će to biti za 5 ili 10 godina, ovdje doista se može, ovi zakoni mogu imati i širu primjenu jer bi barem ako smo pametni u tom dijelu trebali postati lideri regije bilo da se radi o europskim društvima ili o europskoj zadruzi. Prema tome, ovo su zakoni sigurno za budućnost, ako budućnost bude išla u smjeru u kojem mi predviđamo, na to naravno utječe mnogo čimbenika i u svakom slučaju korektno su napravljeni, prošla su kroz dva čitanja i doista nema ni jednog razloga da ovi zakoni jednoglasno ne budu usvojeni u Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. Hvala lijepa poštovani kolega Silvano Hrelja. Poštovani zastupnik Boro Grubišić u ime kluba HDSSB-a u Hrvatskom saboru. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Konačni prijedlog Zakona o Europskim radničkim vijećima te konačni prijedlog Zakona o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu u europskom društvu (SE), iako mi nije jasno, odmah da kažem na početku zbog čega se upotrebljava španjolski izraz societas europea kada kada imamo i uobičajeno englesko izražavanje u ovim prijevodima pa tako i onda Europska zadruga societas cooperativa europea SCE. Ajde sad možda malo učimo i romanske jezike pa da i to usvojimo kao jednu od mogućnosti. Dakle, idemo prvo, s obzirom da je objedinjena rasprava, konačni prijedlog Zakona o europskim radničkim vijećima. Ovdje je danas bilo riječi o tome kako je potrebna i poželjna suradnja rada i kapitala. Čitajući ove članke ovoga zakona, zakonskog prijedloga čini mi se da je upravo u člancima ovoga zakona upravo postignuta ta suradnja rada i kapitala. Naime, govori se, kada govorimo o kapitalu, o središnjoj upravi ili predstavnicima središnje uprave i onda o pregovaračkom odboru i dakle koje čine Europska radnička vijeća. I onda su vrlo kratko, jednostavno, jasno i konkretno u vrlo da kažem kratkom tekstu i relativno malo članaka potpuno jasno, evo 37 članaka, je iskazano sve ono što je potrebno upravo za rad Europskog radničkog vijeća ili Radničkih vijeća koje trenutno u Republici Hrvatskoj s obzirom na, kako neko reče, na transnacionalni karakter ovih vijeća, dakle najmanje dvije države, najmanje 1000 radnika od toga 150 u jednoj od država, ajde recimo u Hrvatskoj a ostatak od najmanje 850 u nekoj drugoj, dakle je trenutno trenutno neće biti u velikom broju. Međutim, evo s obzirom na moguća proširenja koja će uslijediti a moramo biti jasni da prije 2020. godine prema odluci Europskog parlamenta nema novih proširenja EU. Dakle, Dakle, nekakve nade i tlapnje, želje nekih ovdje da se to dogodi, neću govorit s kim i sa kojim susjedima, nemaju šanse jer je Europski parlament donio odluku da nema proširenja do 2020. godine, tako da je svima to jasno. Pa možda tek tada bude ovaj zakon primjenljiv u nešto većoj mjeri pa je ovo zakon recimo za budućnost. Isto tako i o zadrugama i o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvo kako ovdje kaže societas europea ili pak societas cooperativa europea gdje je također u relativno malom broju članaka, 40 propisano sve ono što je potrebno za odlučivanje i za rad, a taj rad se odnosi prije svega, kaže ovako, na savjetovanje, na obavješćivanje, dva glavna elementa, dva glavna elementa, poglavito kod radničkih vijeća i u pregovaračkim odborima. Evo, to bi, nema razloga da klub HDSSB-a također ne bude za kod glasovanja za ove zakone europske jer su oni zaista, kada bismo imali ovako jasne, koncizne, jednostavne, kratke i korektno napisane i naše zakone, također ne bi bilo problema. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Iscrpili smo listu prijavljenih klubova zastupnika za rasprave po ovoj temi. Ministar također neće završnu riječ dati jer će imati priliku kod izglasavanja zakona, ima nekih amandmana. Hvala